Отже, колеги, прошу приготуватись до реєстрації і прошу провести реєстрацію, будь ласка.

Зареєстровано 355 народних депутатів. Вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Колеги, ми плідно попрацювали до обіду, але і після обіду у нас дуже амбітний порядок денний, і я хочу усіх закликати до мобілізації. Хочу повідомити, що вже прийняв під час перерви комітет рішення щодо проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу, і ми зможемо його розглянути. Також хочу нагадати, що у нас на порядку денному сьогодні стоїть виділення коштів для Центральної виборчої комісії для захисту від кібератак для кібербезпеки. Також ми до обіду включили в порядок денний сесії закони про залізничний транспорт і про протимінну діяльність. Якщо ми будемо працювати злагоджено, ми зможемо пройти всі питання, які ми включили сьогодні в порядок денний і які є в порядку денному. Тому я прошу всіх приготуватись до активної роботи. І теж хочу вас проінформувати, що є рішення комітету по проекту Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 4 жовтня 2018 року про прийняття в цілому проекту Постанови про схвалення пропозицій щодо застосування персональних санкцій, економічних та інших обмежувальних заходів (№9157-П). Таким чином, колеги, я можу поставити його на розгляд. Нагадаю, що на розгляд воно ставиться без включення в порядок денний сесії і має спеціальну процедуру розгляду: за скороченою процедурою. Не треба спеціально голосувати, ми входимо в його розгляд за скороченою процедурою. І отже я оголошую про початок розгляду проекту постанови 9157-П. І запрошую до доповіді народного депутата України Вілкула Олександра Юрійовича. Немає Олександра Юрійовича? Тоді я до співдоповіді запрошую, ми повідомили і попередили, що буде розгляд цієї постанови. До співдоповіді запрошую першого заступника голови комітету Пинзеника Павла Васильовича. Можливо, за цей час підійде Вілкул. Шановний Голово, шановні депутати, комітет на засіданні 6 жовтня розглянув заяву народних депутатів Вілкула, Шуфрича від 4 жовтня до Голови Верховної Ради Парубія з вимогою не підписувати Постанову Верховної Ради України "Про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (реєстраційний номер 9157) та внесений ними проект Постанови Верховної Ради (реєстраційний номер про скасування відповідного рішення Верховної Ради України згідно частини восьмої статті 48 Регламенту Верховної Ради. Ухвалили висновок, в якому зазначили, що одним із аргументів для скасування рішення Верховної Ради про прийняття в цілому проекту постанови, на думку авторів проекту, є, зокрема, неособисте голосування народних депутатів України. Комітет неодноразово наголошував на тому, що питання стосовно встановлення факту неособистого голосування народними депутатами України має бути порушене і вичерпане безпосередньо під час розгляду законопроектів в залі засідань Верховної Ради в порядку, який передбачений частиною третьою статті 47 Регламенту Верховної Ради України, а не після закінчення розгляду питання і, тим більше, після закінчення відповідного пленарного засідання. Проте процедура скасування рішень Верховної Ради, визначена положеннями 48 статті Регламенту, зокрема, передбачає звернення народного депутата до головуючого на пленарному засіданні із заявою про порушення Регламенту при розгляді та голосуванні законопроекту, подання письмової заяви до Голови Верховної Ради з одночасним внесенням відповідного проекту постанови Верховної Ради України. Згідно з положеннями частини п'ятої-шостої статті 48 Регламенту народні депутати Вілкул, Шуфрич після розгляду Верховною Радою України проекту Постанови реєстраційний номер 9157 звернулися з письмовою заявою до Голови Верховної Ради і внесли на розгляд Верховної Ради відповідний проект Постанови номер 9157-П. Комітет пропонує визначитись щодо прийняття чи відхилення проекту постанови шляхом голосування. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. До доповіді запрошується співавтор постанови Нестор Шуфрич. Будь ласка. Дякую, шановний головуючий! Шановні колеги! Проект постанови, який пропонується скасувати, а я буду просити дещо іншу процедуру, безумовно, є таким, який ганьбить Верховну Раду України.

і суддею в цьому питанні. Наступне, наступне. Шановні колеги! Ми говорили про те, що в нашій країні неможливе більше кнопкодавство, але, на превеликий мій жаль і сумнів, ця Верховна Рада… була прийнята саме за рахунок прийняття голосів, які були не за себе, а за іншого депутата. Ми продемонстрували відео, на якому три народні депутати, які голосують за свого колегу. І Михайла Поплавського не було. До речі, за організацію подібного голосування притягують до відповідальності Ігоря Калєтніка, і його вже подали в розшук. Шановні колеги! У мене є проста чоловіча пропозиція. Те, що з 229 голосів там було максимум 225, ніхто в цьому не сумнівається. Але я хочу сказати так, если мы мужики, і ви дійсно так вважаєте, слабо покласти не скасування постанови, а переголосування, як це вимагає 46-а і 48-а статті Конституції. Пане Голово, я вам давав і заяву, і показував відео, і ви мали можливість виправити цю ситуацію в момент голосування. Фактично ми порушили закон, не поставивши це… ГОЛОВУЮЧИЙ. 10 секунд завершити. фактично тим, що, шановний пане Голово, ви не поставили це питання на переголосування, як це вимагає 46 стаття частина Отже, прошу провести запис: два – за, два – проти. Нагадую: ця постанова станом на зараз блокує підписання постанови про санкції, а її неприйняття дозволить мені невідкладно її підписати, щоб просто ви орієнтувалися про зміст розгляду. Юрій Береза, будь ласка Всім україноненависникам, які розв'язали війну, які закликали ворога, які зробили все, щоб був анексований Крим, всім тим, хто почав війну на Донбасі – не про це говоріть. Ви продовжуєте на каналах ходить і паплюжити українську державу. Ви на цих каналах продовжуєте паплюжити українську армію. Може досить! Несторе, ну, вже ж… московські хазяї вже побачили, як ти дуже добре лижеш їм дупу. Зупинись! Ну, хватить. Ну, хватить тобі, ну, скільки можна? А що стосується от цієї, знаєте, оцього танцювання на кістках проросійськими каналами, пожалійте тих матерів, пожалійте тих вдів, які втратили своїх самих найблизьких на цій війні. Ви продовжуєте, ви продовжуєте паплюжити пам'ять. Агенти Кремля, ну, послухайте, для них те, що скажуть у Москві, для них це основне. Якщо ви хочете бути українськими каналами, не російськими пропагандистськими каналами, а українськими – будьте! У вас було тисячі шансів. Але не зважаючи ні на що, ви все ж таки вибрали шлях пропагандиства "російського православного фашизму", на жаль. І тому я скажу тільки один момент: ці канали повинні бути закриті,

Дякую. Шановні народні депутати України, шановні колеги! Кожен народний депутат України, складаючи присягу народного депутата України – а ви пригадайте її – починається вона з того, що "зобов'язуюсь дотримуватися Конституції та законів України". Регламент Верховної Ради України прийнятий законом. Тому я дуже просив би всіх народних депутатів України, незалежно від змісту самого закону, звернутися до Голови Верховної Ради України і головуючих, щоби вони дотримувалися Регламенту – це свята святих Верховної Ради України, це свята святих роботи народних депутатів України. деяких норм Регламенту, я думаю, вони будуть навіть цікаві і Голові Верховної Ради України. Чому саме? От зараз в розгляді в нас постанова про відміну голосування. Але я хочу нагадати Голові Верховної Ради України, бо Регламент – це така достатньо товста книга, і там треба ще дочитатися до 138 статті, яка чітко і ясно говорить, що постанови Верховної Ради України набувають чинності з моменту прийняття. Тобто тільки процедура прийняття законів передбачає, що діє 48 стаття Регламенту, надається… Голова Верховної Ради України не має права підписувати закон раніше двох діб після голосування цього закону, бо цей час відведено народним депутатам, які зафіксували порушення, внести постанову про відміну голосування. І це, от, свята є святих. Але постанова, про яку іде мова, ми ж приймали постанову Верховної Ради України, в мене до Голови питання: про що зараз іде мова? Постанова вже набула чинності, шановні друзі. Бо вона була проголосована, це не був закон. Я просив би ще раз, пане Голово, прочитайте, будь ласка, Регламент Верховної Ради України. А от сьогодні, коли приймався Закон 9208, порушений був Регламент, бо він не мав права голосуватися в цілому. Я особисто передавав заяву. Зараз не хочуть реєструвати постанову мою, а це вже перешкоджання діяльності народного депутата України Дякую. До мене було звернення, і я дам відповідь. Колеги, ви знаєте, мені би... (Шум в залі) Я дам слово, а зараз послухайте Голову Верховної Ради України. Я хочу нагадати: мені би перенестися в інший вимір, ніби це не ми були тут, в тому я просто не можу із здивуванням сприймати, коли члени Партії регіонів достеменно по деталях нам говорять про Регламент. Це ви калічили людей от тут в цій залі, от тут на цьому місці. Охоронці, яких ви привели в зал, пам'ятаєш, Нестор? Ви калічили депутатів ланцюгами, отут вбивали їх на місці святому президії. Це ви 16 січня голосували руками – руками! В якій статті Регламенту, скажіть мені пункт і статтю Регламенту, згідно якої ви руками голосували закон, який призвів до смерті наших хлопців, коли загинули вони на Майдані із-за вашої політичної волі, коли ви руками голосували? Чи ви тоді Регламент показували? Чи ви тоді носили Регламент членам Партії регіонів? Чи ви так само полум'яно виступали тоді? Ні, ви все це одобрювали і за вашої ініціативи або мовчазної згоди ви призвели країну до трагедії великої, і це на ваших руках. І я скажу, пане Юрій, вам, і не називайте православними. Бо сьогодні вони, як ніхто, біснувалися, коли ми приймали рішення, приймали рішення про Ставропігію Вселенського Патріарха першого серед рівних всіх церков, біснувалися, як нечиста сила. Не про них ця історія, друзі! Наша історія про Україну, забезпечити інформаційний захист нашої країни, забезпечити гуманітарну безпеку, забезпечити кібербезпеку. І нас вже ніхто не зупинить, бо ми маємо величезну відповідальність не тільки перед тими, хто сьогодні на фронті, а перед тими, хто відійшов, і за кого ми теж сьогодні відповідаємо своїм рішенням. Зараз, одна хвилина, Нестор Шуфрич. Дякую. Ну я змушений констатувати, що фактично сьогоднішня Верховна Рада така сама, як попередня, тобто как попередники. Стосовно моєї позиції щодо свободи слова, так я захищав і ТVі, і "5 канал", коли були спроби тиску на нього. Що стосується моєї позиції по ситуації на Донбасі, вона загальновідома, з перших днів я намагався зробити все, щоб це протистояння припинилося. Але сьогодні я говорю про одне: прийнятий Закон про Регламент, який вимагає імперативно від головуючого дати можливість переголосувати в разі, якщо виявлено кнопкодавство. А це було зафіксовано і продемонстровано. І, до речі, нам відмовили сьогодні в відео, щоби ще раз побачили, Я прошу, поставте цю постанову на повторне голосування. Дякую вам. Зараз від народних депутатів, дві хвилини, Сергій Висоцький, і переходимо до голосування. Я прошу усіх заходити в зал і займати робочі місця. Дякую, пане головуючий. Дуже цікаво слухати, як зло, коли ми його перемагаємо, згадує про закон. Я пам'ятаю 16 січня 2014 року і те, що відбувалося в цьому залі. Я пам'ятаю, як в 2014 році Росія поза законом з вашою допомогою захоплювала Донбас та Крим. Я пам'ятаю, коли людей вбивали на вулицях, і ніхто не звертав увагу на закон. Але коли ми в цьому залі попри всі наші конфлікти, попри те, що ми всі дуже різні, попри те, що ми наближаємося до виборів і хочемо кожен з нас там перемогти конкурента, а так вийшло, що ми всі тут конкуренти, ми об'єднуємося заради того, щоби дати відсіч агресору. Коли ми це робимо, коли ми показуємо, що Верховна Рада як найвищий державний орган спроможна приймати вірні необхідні, інколи жорсткі, але дуже необхідні під час війни рішення, вони згадують про закон. Нема ніякого виправдання для того, щоби знищувати в нас власну країну. Нема ніякого виправдання для того, щоби знищувати власну країну, в тому числі через медіа. І ми прекрасно знаємо, що як би яке українське, саме українське незалежне медіа не критикувало владу, не критикувало Президента чи нашу Верховну Раду, чи нас як депутатів особисто, ніколи ніхто на нього не буде тиснути. Скільки б розслідувань не виходило на радіо "Свобода" чи на "Суспільному TV", ніколи ніхто не тиснув і не буде тиснути на незалежну журналістику, але місце для журналістики, так званої журналістики, яка під прикриттям свободи слова знищує нашу державу під дудку Москви, – ні, такого місця в Україні для цих людей не повинно бути. Тому я закликаю вас проголосувати проти цієї постанови і надати можливість Президенту ухвалити жорстке, але відповідальне рішення про придушення проросійської пропаганди на теренах нашої України. Дякую. Дякую. Отже, переходимо до прийняття рішення. І я хочу нагадати, колеги, що все відбувається виключно і до коми згідно Регламенту. Ми проголосували за постанову, була зареєстрована постанова про неприйнятність голосування, було розглянуто регламентним комітетом. І це дає можливість сьогодні залу визначитися, і тільки зал буде приймати рішення, як діяти з цією постановою. Нагадую, що ця постанова має на меті відмінити наше голосування по санкційному режиму. Тому, хто хоче її відмінити, голосує "за", хто хоче, щоб постанова була підписана, голосує "проти". Отже, я ставлю на голосування проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 4 жовтня 2018 року про прийняття в цілому проекту Постанови "Про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"

За-57 Постанова відхилена. І я невідкладно підпишу постанову нашу, яка була прийнята минулого тижня. Колеги, перед тим як перейти до Податкового кодексу, я хочу повідомити, що в Президію надійшла заява від двох фракцій, "Опозиційного блоку" і "Відродження", вони готові замінити перерву на виступ. І, Вілкул, так? Будь ласка. І, колеги, через 3 хвилини переходимо до кодексу України. Тому прошу всіх заходити в зал і взяти участь в розгляді. Будь ласка. було надано Стамбульському Патріарху хабар за його участь в українській президентській кампанії, передано українську історичну пам'ятку – Андріївську церкву.

Це рішення… ми показали це кнопкодавство прямо у залі Верховної Ради спікеру Андрію Парубію. Але далі вперше в стінах українського парламенту відбулося брудне порушення закону. Нашу вже зареєстровану постанову 9208-П 9208-П про відміну рішення Ради чиновники Апарату Верховної Ради відмовились розміщувати на офіційному сайті, хоч до нього вона вже була зареєстрована. спікер парламенту Андрій Парубій підписав постанову про передачу Андріївської церкви попри те, що вона була зупинена нашою зареєстрованою постановою. Ми офіційно передаємо в правоохоронні органи і будемо стежити, щоб чиновники, які порушили закон, були покарані. Не можна так руйнувати український парламентаризм. Крім того, ми внесли ще один законопроект. Якщо влада дуже хоче віддячити Стамбульському Патріарху, тож з метою комфортного перебування цієї особистості в Україні, ми зареєстрували проект закону. Я, Вадим Новинський, Нестор Шуфрич, Міхаіл Добкін запропонували передати йому будівлю Адміністрації Президента на вулиці Банковій аж до 31 березня 2019 року. Прошу регламентний комітет розглянути нашу постанову, а зал проголосувати. Дякую. колеги! Це приниження почуттів наших віруючих. Коли я говорив, що вони біснуються. Підіть в церкву і сповідайтесь! Як ви смієте тут говорити, з високої української трибуни, слова зневаги до Вселенського Патріарха?! Це просто гундяєвство і демонструє, що це кегебістська секта! Я вам нагадаю – я про це ніколи не говорив з трибуни, тому що я вважав, що не треба релігійних питань зачіпати, священники Гундяєва своїми руками вбивали полонених українських воїнів! Перші диверсійні групи переховувались у ваших, гундяєвських сховищах, вбиваючи українських громадян, як диверсійна група Стрєлкова! Вони вбивали людей – українців, а потім з руками, повними крові, йшли в ці сховища гундяєвські! Це не церква! Це сьогодні Україна до церкви своєї повертається! Це сьогодні Україна віддає шану Вселенському Патріарху! Не смійте з трибуни такими словами говорити про одного з найсвятіших людей серед православних! І не ображайте почуття православних віруючих! І підіть до церкви, і покайтесь. І припиніть, не робіть цього більше ніколи з трибуни Верховної Ради. Підіть на Афон, покайтесь і виженіть біса з себе, щоб більше він вас не спутував. Давайте, колеги, більш такого не будемо дозволяти в залі, це неможливо, щоб такі виступи звучали з нашої трибуни. Отже, колеги… Отже, колеги, зараз я прошу всіх приготуватись до роботи. Давайте, переходимо до роботи, колеги. У нас часу є обмаль. Давайте не дамо нікому розбалансувати роботу залу. І я оголошую про перехід до розгляду проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок деяких податків (№ 9085). І прошу підтримати пропозицію розгляду за скороченою процедурою. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо за скорочену, колеги. Прошу всіх підтримати.

Колеги, я не до кінця розумію логіки. Я прошу голів фракцій провести по фракціям роз'яснювальну роботу. У нас сьогодні кібербезпека ЦВК, у нас сьогодні по залізниці важливий законопроект,

Колеги, я ще раз поставлю. Я ще раз поставлю. Підемо по повній і не буде сьогодні розмінування. Не буде коштів на кібербезпеку, якщо ми підемо по повній. Це займе рівно годину, колеги, годину-годину десять. Це треба мати причино-наслідкові зв'язки: неприйняття скороченої процедури нам унеможливлює прийняття наступних важливих законів. Тому, колеги, я втретє ставлю на голосування. Я прошу всіх приготуватись до голосування, в тому числі і авторів наступних законопроектів. І я прошу підтримати пропозицію, щоб проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 9085 ми розглянули за скороченою процедурою. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо! Прошу підтримати.

За-153 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді першого заступника міністра фінансів Маркарову Оксану Сергіївну.

Прохання підтримати за основу проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу щодо деяких ставок деяких податків. Даний проект розроблено Кабінетом Міністрів відповідно до пункту 4 Податкового кодексу, згідно якого Кабінет Міністрів щорічно вносить до Верховної Ради проект про внесення змін щодо ставок оподаткування. Метою є забезпечення відповідності розмірів ставок інфляційним процесам та отримання додаткових надходжень до зведеного бюджету України. Даним законопроектом зокрема ми пропонуємо переглянути ставки акцизного податку, екологічного податку та рентної плати на 2019 рік. дискусій тривалих в податковому комітеті ми підтримуємо ті формулювання, які запропонував податковий комітет з тим, щоб сьогодні ухвалити даний законопроект, який пов'язаний, в тому числі з бюджетним процесом на 19-й рік, за основу. І в процесі підготовки як Закон про бюджет на 19-й рік, так і супутніх всіх наших законодавчих актів доопрацювати також даний законопроект змін до Податкового кодексу і вийти на збалансоване рішення разом пакетно уже, коли ми будемо повертатися до вас з нашим Законом про Державний бюджет до голосування в другому читанні. Тому прохання підтримати даний проект за основу і дати нам можливість разом з податковим комітетом доопрацювати його до другого читання. Дякуємо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. До співдоповіді запрошується голова комітету ласка, Ніна Петрівна. І, колеги, я бачу, в залі недостатня кількість народних депутатів для прийняття таких відповідальних рішень. Тому я звертаюсь до голів фракцій максимально змобілізувати народних депутатів. Будь ласка, Ніна Петрівна. колеги зауважили, що як і в попередніх роках, на жаль, до проекту, який подано урядом, не надано фінансово-економічного обґрунтування, окрім констатації факту в пояснювальній записці до законопроекту, що його прийняття дозволить збільшити надходження до бюджету. Будь-яких інших матеріалів та розрахунків пояснювальна записка до проекту не містить. Відсутність такого обґрунтування та розрахунків може суттєво ускладнити розгляд цих законопроектів. Тому що, ще минулого року ми говорили про те, що в Податковому кодексі змінена пряма норма закону про обов'язковість індексації ставок акцизного податку на наступні роки. Це відбувається тільки в разі необхідності. Необхідність має бути обґрунтована. Тому ми зауважили, що особливо в частині індексації ставок, до речі, про це і зауважено у висновку ГНЕУ, про те, що питання індексації зазначених ставок на індекс інфляції є дискусійним з огляду на прийняте парламентом раніше рішення про поступове поетапне до 2025 року підвищення ставок акцизного податку на тютюнові вироби з метою досягнення мінімального рівня акцизного податку, діючого в ЄС, 90 євро за 1000 штук. Зважаючи на викладене та приймаючи до уваги актуальність зазначеного законопроекту, комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок деяких податків (№ 9085). При цьому комітет зауважив, що зазначене рішення було прийняте за умови доопрацювання тексту законопроекту до другого читання у частині виключення норм щодо індексації ставок акцизного податку на алкогольні напої та тютюнові вироби… Будь ласка, 30 секунд завершити. ЮЖАНІНА Н.П. ... та рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України та збалансування бюджетних надходжень за рахунок податків та митних платежів, отриманих в результаті вдосконалення системи електронного адміністрування таких податків та митних платежів, а також запровадження оподаткування акцизним податком нових видів тютюнових виробів. Просимо підтримати рішення комітету. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановна пані Ніна. Я прошу записатися на обговорення законопроекту.

Ви знаєте, дуже важливо, щоби цим законом ми показали, що ми можемо добросовісних платників податків платити ці податки. Але, з іншого боку, ми маємо точно зрозуміти, що важливий є інтерес наших національного виробника, який має можливість розвиватися. Ми маємо зрозуміти, що ми гармонізуємо наше законодавство податкове під ті вимоги, які сьогодні є Європейського Союзу, але однозначно відстоюючи національний інтерес нашої держави. Дуже важливо, щоб до нас заходили великі транснаціональні компанії. Але дуже важливо, щоб вони не грали в ринок монополії, за яким просто закривалися окремі галузі платників номер один податків, наприклад нашої області чи інших областей. Тому дуже важливо, щоби ця річ не була такою, при якій ці підприємства, які сьогодні платять ці податки, стали неможливо їм платити взагалі. Але ми маємо з повагою розуміти і інше. Збалансувавши галузь, посадивши всіх разом за стіл, сказати: хлопці, треба платити податки, треба їх платити чесно і відповідально і розуміти, що ми європейська країна, а не ринок для збуту своєї продукції. Тому дуже важливо, щоб це було враховано в цьому законопроекті. Шановні колеги, ми зараз з вами розглядаємо зміни в Податковий кодекс під той бюджет, який було ухвалено в першому читанні сьогодні. Справа в тому, що ми з вами в Податковому кодексі надали уряду доручення здійснювати індексацію абсолютних ставок податків лише в тому разі, коли є для цього визначена необхідність. І коли вчора на засіданні податкового комітету я задала питання представникам Міністерства фінансів, чим покликана необхідність цього року збільшувати ставки акцизів на тютюн, алкоголь та інших платежів, зокрема, ренти за радіочастотний збір. То відповідь пролунала дуже дивна: це просте покриття дефіциту бюджету. Що це означає? Що уряд збільшує податкове навантаження на індустрії, які сьогодні є найбільшими платниками податків згідно рейтингів Державної фіскальної служби. Це ви можете подивитись: мобільні оператори, тютюнові компанії, виробники алкогольної продукції сьогодні входять в топ-100 платників податків найбільших України. А це означає, що вони просто ці кошти, якщо вони їх сплатять у вигляді податків, закладуть у кінцеву ціну своїх товарів і відповідно українці заплатять більше за тютюнову продукцію, за алкоголь, за пиво, а також за мобільний зв'язок. Натомість сьогодні є величезний ресурс, не врахований урядом, в доходах Державного бюджету. В першу чергу, ми говоримо про митницю, і це не мої слова, це заявляв Прем'єр-міністр, це заявляв міністр внутрішніх справ, що внаслідок припинення схем на митниці до кінця року ними буде стягнуто в Державний бюджет 100 мільярдів гривень. Виникає питання: де ці гроші? Якщо вони будуть стягнути до кінця року, відповідно вони повинні бути перерозподілені в Державному бюджеті 2019 року. Тому ми цей законопроект не підтримуємо, він тільки підвищує податкове навантаження на економіку і вимагаємо від уряду врахувати той прихований ресурс фіскальних втрат, який сьогодні є на митниці І вимагаємо від уряду врахувати той ресурс величезний фіскальних втрат, який сьогодні ховається на митниці, ховається в тому, що не запроваджена Державною фіскальною службою система електронного адміністрування акцизних накладних і за рахунок покращення адміністрування податків. В цьому є величезний ресурс, я думаю, що ці 6 мільярдів, які уряд хоче вичавити з кишень українців, можна знайти на митниці і в підакцизній продукції. Дякую. Дякую. І, будь ласка, виступ народний депутат Івченко від "Батьківщини". Від "Батьківщини" хто виступатиме? Ні, від БПП виступала Юринець, залишилася група "Відродження" Писаренко, будь ласка. Дякую. Хочу сказати, що все ж таки такі питання потрібно обговорювати за повною процедурою. Я розумію, що у нас потім ідуть також важливі законопроекти, але зараз ми обговорюємо, що буде на наступний рік відбуватися в країні з питання з точки зору податків. І звичайно нам би хотілося почути від уряду питання того, яким чином вони закладають розвиток країни через саме податкове регулювання, тому що насправді в цьому є питання? Якщо ми тільки думаємо, що країна проживе за рахунок акцизів, наступний рік, за рахунок їх збільшення, то напевно це не дуже добрий план розвитку. Якщо є якісь інші плани, то нам потрібно їх почути і побачити, яким чином вони реалізуються в питанні, викладеному в бюджеті. у нас насправді бюджетний процес, на жаль, звівся до питання, що у нас велика боргова яма, нам потрібно віддавати кошти, тому нас не запитуйте, що робити, ми самі все знаємо, ми будемо працювати лише на наших кредиторів. Так не повинно бути і наша пропозиція все ж таки, щоб ми розуміли, яка стратегія у Кабінету Міністрів в питанні роботи з податками. Якщо ми чуємо, що є плани по введенню податку на виведений капітал, розповісти нам, яким чином ця стратегія наступного року відбувається, що навколо цього відбувається. Якщо в бюджеті немає планів для того, яким чином Більше того, ми б могли поговорити про те, що відбувається зараз з податковою і митницею в питанні розвитку бізнесу. Тому що напади на бізнес стали регулярною і якщо ви поговорите сьогодні з представником будь-якого бізнесу – маленького, середнього чи великого – кожного дня на них йдуть напади. Разом правоохоронна система з митницею і податковою їх тероризують. Тому давайте працювати над стратегією і давайте, щоб Кабмін тут звітував перед нами. Дякую. Дякую вам. Отже, колеги, ми майже завершили обговорення. Я прошу всіх заходити в зал, приготуватись до голосування. Зараз від позафракційних Рибак, одна хвилина, будь ласка.

норм податкових ставок. в нашому Комітеті з питань екологічної політики неодноразово піднімалось питання, і уряд обіцяв в минулому році, що ми повернемося до формування природоохоронного загальнодержавного спецфонду, в який якраз екологічний податок буде надходити. Бо на сьогоднішній день виходить, що ціною здоров'я українців, українських громадян поповнюється просто загальний фонд державного бюджету, а на здійснення природоохоронних заходів таких грошей взагалі не виділяється. У цьому році це всього 165 мільйонів гривень. На наслідки шкідливих дій вод по Карпатському регіону – це взагалі 72 мільйони гривень. Це дуже мало і це не вирішить абсолютно

Прошу на це звернути увагу, бо це є дуже важливі питання, на які неодноразово і наш комітет, і природоохоронці взагалі в України, природоохоронні громадські організації звертають увагу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я дав Рибаку слово від народних депутатів. Оскільки від ББП вже був виступ, то я вам в розділі просто від народних депутатів, ну просто щоб не було питань. Я сказав "позафракційних", а це – від народних депутатів. Будь ласка, Юрій Левченко, включіть мікрофон, 1 хвилина. Левченко, "Свобода", 223 округ місто Київ. Ну, я бачу у нас в цій сесійній залі, в цьому тераріумі, як завжди, коли починається бюджетний процес, то починається абсолютно наплювательське ставлення до Закону України "Про Регламент Верховної Ради України". Ну, спочатку до перерви прийняли незаконно у першому читанні проект Державного бюджету, не дали в порушення, в пряме порушення Закон України "Про Регламент Верховної Ради України" не дали народним депутатам наполягати на своїх поправках, не дали озвучити свої поправки. Зокрема, я особисто підходив до Голови і вимагав виконання закону. Це не було виконано. А тепер взагалі дійшли до цікавого – такої штуки, що розглядають законопроект 9085, який стосується зміни податкової системи в країні, колосальних змін – так? – розглядають його взагалі без включення до порядку денного. Його немає в порядку денному взагалі. Не-ма-є! І от я як, наприклад, народний депутат взагалі не мав можливості належним чином до нього підготуватися, тому що сьогодні його не мало бути в порядку денному. Ну, це взагалі не входить ні в які рамки. Ну, ви хоч трошки совість згадайте, що є така річ, хоч совість як закон, і хоч трошки поверніться до таких … Отже, колеги, ми обговорення завершили. Я прошу усіх заходити в зал і займати робочі місця, ми потім будемо кожний голос рахувати, колеги. Отже я звертаюсь до голів фракцій: ми переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок деяких податків

прийняти за основу з урахуванням пропозицій комітету, з урахуванням тих рішень, які прийняв комітет на своєму рішенні. Отже, прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

Я поставлю на повернення. Якщо не буде голосів, законопроект буде відхилений. По фракціях: "Блок Петра Порошенка" – 79, "Народний фронт" – 59, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 0, Радикальна партія – 12, "Батьківщина" – 0, "Воля народу" – 0, "Партія "Відродження" – 7, позафракційні – 13. Отже, колеги, я поставлю на повернення. Якщо не буде голосів, законопроект буде відхилено. Отже, я ставлю пропозицію повернутися до розгляду проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок деяких податків (№ 9085). Прошу голосувати, прошу підтримати. За повернення.

За-188 Колеги, я ще раз поставлю, але тут надто велика різниця. Надто велика різниця – це майже 40 голосів. Я поставлю зараз ще раз. Давайте обміняємося думками, як нам бути, як нам діяти, потім я поставлю ще раз. Колеги, Ніна Петрівна, давайте, колеги, ми вже зайшли в голосування, ще 30 секунд, щоб запросити депутатів.

Отже, колеги, зараз я ще раз поставлю на повернення. Я звертаюсь і до уряду, і до голови комітету, якщо не буде голосів – буде відхилений законопроект, він буде відхилений.

Прошу голосувати, прошу підтримати повернення. Прошу голосувати.

Зараз я поставлю заключний раз, заключний раз. Будь ласка, займіть місця, хто заходить в зал. Прошу приготуватись до… (Шум у залі) Отже, заключний раз. Заключний раз ставлю пропозицію повернутися до проекту Закону 9085. Прошу голосувати і прошу підтримати.

Ще менше голосів, колеги. Проект Закону 9085… Колеги, я прошу всіх уваги. Я три рази поставив на повернення – 193, прошу порахувати. Це 7 плюс 26 – 33 голоси не вистачає для прийняття рішення. Їх в залі просто немає, цих 33 голоси. Проект Закону 9085 відхилений. Переходимо до наступного проекту закону. Це проект Закону про внесення змін до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік". Колеги, це те, що стосується ЦВК. Я дуже прошу всіх відповідально підійти до цього голосування. Перше ставлю пропозицію розглянути за скороченою процедурою. Це простий, нескладний закон. Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати. Два голоси. Але, колеги, це кібербезпека країни. Це закон, який має всього кілька позицій. Ну для чого так? Отже, колеги, я ставлю на голосування ще раз пропозицію, що проект Закону 8496 розглянути за скороченою процедурою. Прошу проголосувати. Прошу підтримати.

Дякую. Шановний пане Голово, шановні колеги, я, за браком часу буду намагатися дуже лаконічно поінформувати вас про суть законопроекту. До комітету, який я очолюю, звернулася Центральна виборча комісія – це відбулося ще в червні цього року, і це був попередній склад Центральної виборчої комісії – з пропозиціями у вигляді конкретного проекту закону для того, щоб комітет як профільний міг внести його на розгляд сесійної зали. Суть цього законопроекту – вчинити цю низку заходів з метою забезпечення кібербезпеки інформаційних систем Центральної виборчої комісії та Державного реєстру виборців. дуже проста річ, я хочу, щоб всі народні депутати розуміли суть цього законопроекту. Він не передбачає необхідність виділення додаткових коштів з Державного бюджету. Він передбачає можливість ті кошти, які виділені Центральній виборчій комісії на проведення виборів в містах обласного значення, місцевих виборів перекинути на відповідну мету щодо кібербезпеки систем Центральної виборчої комісії. Чому це можливо? Тому що ми з вами прийняли закон, який передбачає, що в разі проведення виборів об'єднаної територіальної громади, то ті громади, які приєднуються до міста обласного значення, відповідно в них не проводяться вибори. А це дає можливість зекономити 75 мільйонів гривень, передбачених в бюджеті Центральної виборчої комісії. На ці ж цілі передбачено 49 мільйонів 49 мільйонів 660 тисяч гривень, з яких дві третини – це заходи щодо кібербезпеки, а одна третина – це кошти на створення спеціального підрозділу кібербезпеки Центральної виборчої комісії та відповідно заробітної плати працівників в цих підрозділах. Від імені комітету прошу підтримати цей законопроект, бо і нова Центральна виборча комісія на своєму першому засіданні звернулась до парламенту з пропозицією обов'язково його розглянути на цьому сесійному тижні і невідкладно прийняти, в тому числі і в цілому для того, щоб вони могли вже наступного тижня розпочинати ті заходи, які передбачені законом, і встигнути до початку виборчого процесу. Дуже дякую. Прошу підтримати. Дякую, пане Руслан. Князевич наголосив на важливості цього законопроекту, тому, колеги, я дуже прошу всіх запрошувати в зал. Ми пройдемо, звичайно, повне обговорення, але ми не можемо поставити під ризик цей законопроект. Будь ласка, до співдоповіді запрошується голова підкомітету Комітету з питань бюджету Горбунов Олександр Володимирович, розглянув даний законопроект за номером 8496, яким пропонується в межах загального обсягу видатків загального фонду державного бюджету передбачених Центральній виборчій комісії у поточному році здійснити перерозподіл видатків державного бюджету у сумі майже 50 мільйонів гривень за бюджетними програмами комісії. Отже, законопроект за номером 8496 не передбачає залучення додаткових бюджетних коштів та не впливає на загальні показники видатків державного бюджету. Бюджетні показники збалансовано. Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради зазначило, що для прийняття рішення щодо законопроекту слід отримати відповідний експертний висновок уряду. Міністерство фінансів не висловило зауважень до законопроекту. За наслідками розгляду Комітет з питань бюджету ухвалив наступне рішення: рекомендувати Верховній Раді законопроект за номером 8496 прийняти за основу та в цілому як закон із урахуванням пропозицій комітету, викладених у листі-висновку до цього законопроекту та пов'язаних із оформленням законопроекту, відповідно до вимог законотворчої техніки. Комітету з питань бюджету разом з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради у разі прийняття законопроекту при оформленні відповідного закону належить внести до нього необхідні редакційні та техніко-юридичні уточнення, що пов'язані із зазначеним рішенням комітету. Прошу підтримати рішення комітету. Дякую.

Дякую. Я хочу сказати, що наша фракція буде підтримувати зазначений законопроект, в тому числі пропонує його розглянути не тільки за основу, а й в цілому з наступних міркувань. Ми вже точно запізнилися з таким законопроектом, бо, відверто кажучи, ціла низка заходів, яка потрібна на реалізацію цього законопроекту, вона, ви знаєте, після прийняття системи ProZorro, спеціальної процедури проведення тендерів, вона дещо ускладнена у часі, а Центральна виборча комісія фактично вже не має часу для того, щоб всі інформаційні системи, які є в її підпорядкуванні, а це інформаційна система ІАС "Вибори" і Державний реєстр виборців були належним чином захищені і відповідно могли відбити ту величезну кількість DоS-атак, які трапляються під час виборчих процесів. Я вам нагадаю, що у нас були випадки, коли в день під час проведення виборів на сервера Центральної виборчої комісії було до мільйона нападів різного роду кіберзлочинців, які намагалися втрутитися в перебіг виборчого процесу і в процес підрахунку голосів. Я переконаний, що парламент прийме це рішення. І тут давайте будемо поза політикою, а дбати тільки про кібербезпеку і взагалі безпеку державу. Ви собі можете уявити, якою ціною може бути будь-яке втручання в систему Центральної виборчої комісії під час проведення виборів Президента і народних депутатів України. І тому дуже вас просив би підтримати це рішення. Воно не потребує жодних коштів додаткових. Всі ці кошти є відповідно вже в бюджеті Центральної виборчої комісії, тільки на іншу мету – на проведення виборів в містах обласного значення. В зв'язку з тим, що ці вибори не проводяться зараз, є можливість перекинути ці кошти, що дасть можливість Центральній виборчій комісії оперативно і швидко здійснити низку заходів, я сподіваюсь, ефективно здійснити. І це будуть справжні, реальні заходи убезпечення країни від того, щоб зовнішньо через кіберпростір втручатися в перебіг виборчих процесів України. Ці вибори надто важливі для нашої держави, щоб давати їх на відкуп міжнародним кіберзлочинцям, незалежно від того, звідки вони здійснюють свої кібератаки. Прошу підтримати і сподіваюсь, що це може об'єднати зал. Дякую. Дякую. Я хочу підтримати Руслана Князевича. Колеги, я прошу запросити всіх в зал, подивиться, кого немає. Це одне з тих питань, яке ми не можемо провалити сьогодні. Ми входимо у виборчій рік, коли будуть вибори і Президента, і Верховної Ради. І без сумніву, що російський агресор буде робити всі спроби, щоб вплинути на наші вибори. І від нас залежить, наскільки буде ефективною кібербезпека. Тому я дуже прошу всіх змобілізуватись, подивитись, кого немає і запросити в зал. Будь ласка, від "Самопомочі" Олександр Данченко. Будь ласка. 16:58:01 ДАНЧЕНКО О.І. Шановний пане Голово! Шановні народні депутати! надважливе питання, тому що ЦВК після оновлення складу з точки зору захисту, кібербезпеки і взагалі інформаційних ресурсів є "голою", у них взагалі нічого немає. І це питання все ж таки не до нас, а чому раніше це не робилося, але це питання є надважливим. Це питання є надважливим. Я дуже прошу підтримати це рішення. Я дуже прошу проголосувати, тому що питання кібербезпеки – це останні шанс для Путіна втручання в наші вибори. І наступний рік для нього це є надважливим. У мене є, звичайно, зауваження, що неможна в цілому голосувати, а тільки в першому читанні і по скороченій процедурі, тому що там є питання, є питання. Але я дуже прошу підтримати цей законопроект. Шановні колеги, я прошу перетелефонувати, щоб всі зайшли до зали, тому що питання кібербезпеки для ЦВК – це питання кожного з нас, хто знаходиться тут у залі. Ми знаємо, як війська Путіна атакують Британію, Сполучені Штати, і, звичайно, вони будуть націлені зараз на вибори майбутнього Президента України. Я дуже прошу всіх звернути увагу, зайти в зал і проголосувати за це рішення. Якщо не проходить в цілому, Андрію Володимировичу, я дуже прошу в першому читанні, але по прискореній процедурі до другого читання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Від "Батьківщини" Олександра Кужель. Шановні колеги, я прошу хвилиночку уваги. Рідні мої, якщо сьогодні в першому читанні, а потім – друге, і нова команда ЦВК не просто не розпочне тендер до кінця року, і вони згорять белым пламенем. А, шановні, звідки ви забираєте гроші? А забираєте ви їх з програми оплата з державного бюджету на проведення виборів сільських, селищних і міських голів і їх громад. У нас об'явлено 125 виборів 23 грудня на громади. Ми заберемо зараз гроші, там згорять і жодної копійки місцеві вибори не отримають. Жодної копійки з цієї не піде на кібер, тому що вони не проведуть, згідно терміну, ці вибори. Віддайте, будь ласка, на місцеві вибори ці гроші, створіть умови, на новий рік передбачайте в бюджеті кошти і з нового року, написавши бюджетну програму, це місяць, затвердивши її, потім подавши на тендер. Це 4-5 місяців, які тільки розпочнуть після президентської команди робити кіберзахист. Отже, колеги, зараз я дам голові комітету виступити. Колеги, через… Ще Писаренку, так? Через 2-3 хвилини відбудеться голосування, колеги. Я дуже наполегливо ще раз прошу, подивіться кого немає і запросіть в зал.

про вибори об'єднаних територіальних громад, які об'єднуються довкола міста обласного значення. Своїм законом парламент, що якщо низка громад приєднується до міста обласного значення, то в них не проводяться місцеві вибори. Але минулого року на ці цілі 75 мільйонів було витрачено. Тому це мертві гроші, які просто до кінця року мають зберігатися на рахунку Центральної виборчої комісії. Пропонується просто ці гроші, оскільки таких виборів вже не буде, їх не існуватиме як явища, перекинути якраз на потреби кібербезпеки. А що стосується виборів в об'єднані територіальні громади перших додаткових, які щойно призначені відповідно 23 грудня, то це окрема стрічка на фінансування в Центральній виборчій комісії, і цих грошей достатньо для того, щоб належним чином до кінця року провести відповідні вибори в об'єднаних територіальних громадах. Тому прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже аргументовано Князевич пояснив ситуацію. Тому, колеги, зараз Писаренко, одна хвилина. Через хвилину переходимо до голосування. Всі зайдіть в зал, будь ласка. Дякую, шановний пане Голово. Ми повністю підтримуємо посилення систем захисту роботи Центральної виборчої комісії. При цьому хочемо зауважити, що при цьому нам потрібно створити достатньо жорсткий парламентський контроль за такими речами, тому що крім того, що це безпека держави, безпека виборів подальших ось, це ще значні кошти, які, якщо ви подивитесь, куди вони спрямовуються, це технічне забезпечення, це програмне забезпечення і так далі, це те, де у нас, на жаль, в більшості сфер процвітає корупція, тому що великі кошти, закупаються програми, які… оцінити їх неможливо. Тому, враховуючи те, що ми постійно просимо виділити якісь мільйони гривень то на ліки для дітей, то на освіту, то на охорону здоров'я, а нам не дають, кажуть: грошей немає. То потрібно дивитися, щоб мільйони гривень у нас не йшли на програми, які коштують, можливо, тисячі гривень. Тому крім того, що потрібно допомагати ЦВК, ще потрібно достатньо жорсткий контроль за тим, що після цього відбувається, після прийняття нами рішень. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх зайти в зал. Колеги, це питання безпеки. Питання безпеки не має нікого лишати байдужим в залі. Зайдіть, будь ласка, колеги, в зал. Це питання кібербезпеки. І пояснив Князевич, що ці кошти з тієї статті, де мали ми виділити кошти для проведення виборів, коли об'єднуються навколо великих міст. Ми своїм законом прийняли рішення. За нього агітував, в тому числі і Власенко, що ми не проводимо вибори, коли йдеться об'єднання. Отже, це вільні кошти. Тому я прошу, колеги, усіх підтримати. Я прошу зайти в зал зайняти свої робочі місця, колеги. Володя, зайдіть в зал. Прошу всіх приготуватись до голосування. І я ставлю… Не виходіть з залу, Сергій. Заходіть в зал, навпаки. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до додатку 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (№ 8496). Перша пропозиція комітету за основу спочатку ставлю. За основу. Прошу… Ні, перша пропозиція комітету. Якщо не пройде, тоді за основу. Перша комітетська за основу і в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати. Прошу голосувати. Підтримуємо кібербезпеку нашої держави. Не дамо агресору втручатися у вибори, колеги. Тепер ставлю за основу. Отже, колеги, зайдіть, будь ласка. Це безвідповідально не бути в залі під час таких голосувань. Запросіть, будь ласка, всіх в зал. Тепер ставлю за основу, першою була пропозиція комітету. Будь ласка, по фракціям покажіть, будь ласка. 89 - "Блок Петра Порошенка", "Народний фронт" – 62, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 8, Радикальна партія – 12, "Батьківщина" "Воля народу" – 4, Партія "Відродження" – 5. Отже, колеги, тепер ставлю за основу проект Закону 8496 за основу. Прошу голосувати. Прошу підтримати, колеги. Підтримайте за основу. Підтримайте, колеги, це буде правильно і справедливо. Голосуємо. Прошу підтримати. За основу. За кібербезпеку. Голосуємо. Не встигли, кілька голосів. Колеги, під час голосування будьте на робочих місцях, будь ласка. Будь ласка, прошу всіх зайти в зал. Я поставлю на повернення і за основу. На повернення і за основу. Колеги, коли йдеться за основу ми ж зможемо внести правки до другого читання, це ж буде справедливо і правильно. Будь ласка. Отже, колеги, перше голосування повернутись, а потім я поставлю за основу. Отже, я ставлю пропозицію повернутись до голосування за проект Закону 8496. Прошу підтримати за повернення. Підтримаємо кібербезпеку нашої країни. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. Голосуєм, колеги. Кожен голос має значення. Повернулись. Тепер я ставлю проект Закону 8496 за основу. Прошу голосувати. Прошу підтримати. За основу. Голосуємо. Підтримуємо кібербезпеку нашої країни. Прошу голосувати. Голосуємо. Прошу підтримати. І тепер, колеги, є прохання: скорочена процедура до другого читання. Увага, колеги, увага! Два тижні це не має сенсу, колеги, увага, увага. Я прошу всіх зараз, прошу всіх заспокоїтись, колеги, прошу всіх мене послухати. нас нема сенсу голосувати за скорочену, бо у нас два тижні перерва, але є сенс, був би в цілому, але ми не наберемо без "Самопомочі". Руслан, ми не наберемо тих голосів. Князевич має логіку, інакше ми загальмуємо процес. Я поставлю пропозицію Князевича. Хто за те, щоб підтримати проект Закону 8496 в цілому, прошу проголосувати. Хто підтримує дану пропозицію я прошу голосувати, хто підтримує, я прошу голосувати. В цілому, голосуємо. В скороченій немає сенсу, колеги, в скороченій немає сенсу. За-214 Буде – за основу, і будемо розглядати через два тижні. Зараз ми перейдемо до наступного закону. Є заява від двох фракцій – "Блок Петра Порошенка" і "Народний фронт" – вони готові замінити на виступ, двох фракцій готові замінити на виступ і до слова запрошується Іонова.

Дуже дякую. Шановні колеги, на жаль, останнім часом дуже загострилася ситуація з висловлюванням деяких народних, і тому міжфракційне об'єднання "Рівні можливості" хотіли б категорично засудити поведінку народного депутата Володимира Мисика, який дозволив собі абсолютно неетичні та дискримінаційні висловлювання на адресу народної депутатки Вікторії Пташник вчора під час Комітету з питань законодавчого забезпечення. На жаль, деякі представники українського парламенту не засвоїли базових правил етичної загальноприйнятої поведінки і залишились на рівні первісного розвитку, коли мало відомі були такі поняття як повага, гідність і репутація. Також я хотіла б сказати, що ми хотіли би звернутися до Комітету з питань Регламенту і організаційної роботи Верховної Ради України за цей випадок – те, що сталося під час засідання комітету. Нам дуже шкода, що на засіданні комітету не знайшлося жодної людини, яка б зауважила на неприпустимості переходу на особистості та попередила би дискримінаційні висловлювання на адресу учасниць засідань. Хотілося б нагадати, що частина членів Комітету з правоохоронної діяльності є генерали, але вони забули, що честь і гідність людини визнаються найвищими соціальними цінностями. Останнім часом випадки сексистських і дискримінаційних заяв збільшилося, можливо це спричинено зміною погоди, а скоріш за все відсутністю відповідальності і покарання за такі ганебні вчинки. Нагадаємо, на жаль, на попередньому пленарному засіданні Каплін Сергій дозволив собі ганебне висловлювання в бік помічників народних депутатів. Пан Олег Ляшко, Барна в публічних виступах використовували вирази, які завдають шкоди діловій репутації жінок-урядовців, жінок-депутатів. І ми би хотіли попросити, колеги: майте повагу! Тому що ми закликаємо вас до здорового глузду і особливо перед перед початком виборчих кампаній. Просимо слідкувати за дотриманням принципів недискримінації та поваги до честі і гідності. 25 жінок в армії, тисяч! Тисячі волонтерок і десятки тисяч місцевих депутаток, не дозволяйте собі, будь ласка, неповажливі висловлювання. Ми вам дуже дякуємо. Дякую вам. І цілковито вас підтримуємо. Ми переходимо до наступного питання порядку денного. Це проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підприємств залізничного транспорту, майно яких розміщене в районі відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та в районі проведення АТО. Номер 9069. Я прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу голосувати, прошу підтримати. Прошу підтримати скорочену процедуру.

Колеги…пане Ярославе, якраз навколо вас найбільше людей утримується, якраз навколо вас, ви може їх переконайте, не мене, це скорочена процедура. Закон, який критично важливий і для залізниці, і критично важливий для України я прошу проголосувати за розгляд його за скороченою процедурою.

За-165 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді народного депутата України Бурбака Максима Юрійович. Шановні колеги! Ми зараз розглядаємо з вами законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підприємств залізничного транспорту, майно яких розміщено в районі відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, та в районі проведення антитерористичної операції (реєстраційний номер 9069). Шановні колеги, я розумію, що тяжкий день, ми сьогодні приймали бюджет, тому розкажу про даний законопроект коротко і ясно. Ми з вами приймали аналогічний законопроект, яким звільняли ПАТ "Укрзалізниця" від кредитних зобов'язань, які пов'язані з Донецькою залізницею, які зараз знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Ми це голосували і тоді це було ще зоною проведення антитерористичної операції. Разом з вами ми приймали закон, яким визнається Росія країною-агресором і там ви знаєте, що тепер вже проводиться спецоперація Об'єднаних сил. Тому нам треба суто технічно виправити АТО – "антитерористична операція" на "операція Об'єднаних сил". Законопроект короткий, технічний. Прошу вас підтримати за основу і в цілому. Шановні колеги, у вівторок бачили багато виступів наших колег з агарного комітету і інших комітетів, які говорили щодо неможливості підняття тарифів на залізниці. Я погоджуюсь з вами. Але саме ми маємо допомогти "Укрзалізниці" не платити по кредитам за "Донецьку залізницю", яка зараз знаходиться на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей. Давайте допоможемо "Укрзалізниці", натомість будемо вимагати, щоби вони не підвищили тарифи. Тому я прошу вас проголосувати за це. Дякую. Дякую вам. До співдоповіді запрошується Дубневич Ярослав Васильович. І, колеги, розберіться. Це хоча й технічний, але дуже важливий законопроект, який треба підтримати всім залом. Будь ласка, пане Ярослав. 17:16:45 ДУБНЕВИЧ Я.В. Шановний Андрій Володимирович, шановні народні депутати! Законопроектом пропонується внести зміни до законів України 4442 та 1404 щодо мораторію на звернення стягнення на активи ПАТ "Укрзалізниця". Це в першу чергу стосується боргів "Донецької залізниці", активи якої так і залишилися на непідконтрольної території і правонаступництво щодо яких "Укрзалізниця" так і не набула. Відповідно, "Укрзалізниця" не має нести зобов'язань за непогашені борги "Донецької залізниці", в тому числі внаслідок придбання товарів та рухомого складу, які залишилися в ДНР. Ця ситуація була врегульована Законом 1787. У зв'язку з припиненням АТО та прийняттям Закону України 2268 "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях", необхідно внести відповідні зміни до законодавства, передбачити, що мораторій стосується зобов'язань підприємств, майно яких розміщено на територіях, на яких здійснюються заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії За результатом розгляду законопроекту комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 9069 від 07.09.2018 року прийняти за основу та в цілому з урахуванням техніко-юридичної правки комітету: виключити з тексту законопроекту слова "які здійснюють шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС)". Техніко-юридична правка комітету спрямована на узгодження положень проекту з термінологією Закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях". Прошу підтримати прийняття законопроекту №9069 за основу та в цілому з урахуванням техніко-юридичної правки комітету. Дякую за увагу. Шановний Андрій Володимирович, прошу поставити на рейтингове голосування, щоб не завалити цей законопроект. ГОЛОВУЮЧИЙ. А якщо поставлю, що потім буде? Ми увійшли в розгляд, ми маємо завершити розгляд. Колеги, коли ми увійшли в розгляд – ми розгляд маємо завершити. Я впевнений, колеги, що ми зможемо об'єднатися навколо цього закону. Прошу провести запис: два – за, два – проти. Будь ласка.

Ми однозначно готові голосувати за цей законопроект, але я, користуючись нагодою і присутністю тут міністра інфраструктури, хочу його запитати. Ми з вами вже протягом року, точніше, я і профспілки проти вас боремося за те, щоб працівникам "Укрзалізниці" була підвищена зарплата. Мова іде окремо про машиністів і всіх інших працівників. Ви знаєте, що тільки протягом цього місяця загинуло 3 машиністи. Вони працюють в нестерпних умовах, доживають вони, максимум, до 55 років, на пенсію вони не йдуть, зарплату отримують мізерну. Я вас тут публічно від імені шестисоттисячної армії працівників – простих людей, які працюють на "Укрзалізниці" попереджаю. Якщо ви не увійдете із Комітетом соцполітики в змістовний, практичний, системний діалог з перспективою на результат – ми будемо організовувати далі акції протесту, і ми знову зупинимо "Укрзалізницю", як ми це зробили півроку тому. Від "Народного фронту" Максим Бурбак.

В ПАТ "Укрзалізниця" не ввійшли в статутний фонд залізнична дорога, інфраструктура "Донецької залізниці", які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, тобто ПАТ "Укрзалізниця" не є правонаступником. А банки, які видавали кредити "Донецькій залізниці", тепер вимагають від ПАТ "Укрзалізниці" повертати і обслуговувати 200 мільйонів доларів боргу. Шановні колеги, я звертаюся до вас. Ми це рішення вже приймали в залі, і воно об'єднало весь зал. Ми допомогли "Укрзалізниці" на час проведення антитерористичної операції. Ми з вами почули і приймали рішення щодо закінчення антитерористичної операції і початку операції Об'єднаних сил (ООС), тому цим технічним, суто технічним законопроектом ми допомагаємо "Укрзалізниці" не обслуговувати кредит 200 мільйонів доларів, які надані "Донецькій залізниці", тому що вона ще не ввійшла в ПАТ "Укрзалізниці". Неможливо внести в статутний фонд те, що не проінвентаризувати, побачити, воно зараз на території тимчасово окупованій. Тому прошу вас проголосувати, підтримати дане рішення. І ще раз нагадую, ми з вами це вже приймали, але приймали для територій, які знаходяться в зоні дій антитерористичної операції. Тепер суто технічно ми добавляємо "операції Об'єднаних сил". Дякую. Прошу підтримати.

Я вискажу точку зору стосовно того, що нема підстав підтримувати цей законопроект, виходячи з того, що по суті порушення всіх вимог Конституції на сьогоднішній день, там уже введено військовий стан. Ви знаєте, що навіть відібрали право у органів самоуправління і передали під юрисдикцію військових адміністрацій. Оце є чіткий елемент військової доктрини, військового управління на цій території. То про що ми ведемо, про які суб'єкти господарювання, тим більше залізна дорога, де це все?

яке є тут. І вони є єдиною частиною національності України, от про що йде мова. І тому голосувати за такий законопроект… Ми вже бачимо, що нам дало блокірування, блокада, що нам дало Херсонські взриви ЛЕП і все інше. І тому, на мій погляд, ставити взагалі питання про те… про цей законопроект та голосування нема підстав. А тому я вважаю, що, і це позиція "Опозиційного блоку", що підстав підтримати цей закон немає.

Олег Ляшко, Радикальна партія. Я хочу звернутися до уряду і до міністра інфраструктури. "Укрзалізниця" вчергове піднімає тарифи на вантажні перевезення. Це означає, що наші національні виробники втрачають ринки, втрачають можливість піднімати заробітні плати для працівників. Крім того, дуже багато вагонів брудних, як у теплушках, німці колись наших остарбайтерів у таких вагонах возили, а сьогодні наших людей возять у цих так званих пасажирських вагонах. Крім того, востаннє за два роки чотири чи п'ять разів уже піднімали ці вантажні вантажні перевезення. Обіцяли нові вагони, обіцяли розширення інфраструктури залізничної. Натомість ми бачимо майже чотириста залізничних станцій по всій Україні закриваються: на Чернігівщині, на Полтавщині, на Сумщині і в багатьох інших областях України. Національний виробник не може взяти вагон, величезний дефіцит вагонів, ходять легенди, що треба по 300 доларів платити, щоб отримати вагон для того, щоб перевезти свою продукцію. Пріоритет віддається, наприклад, російським компаніям, які транзитом везуть свою продукцію через Україну, а наші національні виробники не можуть вчасно доставити продукцію, через це зривають контракти і не має Україна валютної виручки. Коли ви порядок наведете? Коли там припиниться корупція? Куди діваються гроші від підвищення пасажирських і вантажних перевезень? На мільярди підвищують ціни на квитки, на вантажні перевезення. Де нові вагони? Де реконструкція залізниці? Чому закриваються станції? Десятки тисяч людей залишаються без роботи, без можливості годувати свою сім'ю. Я вимагаю від уряду, від "Укрзалізниці", від Мінінфраструктури змінити цю політику, розвивати національну транспортну мережу, яка повинна працювати на національного виробника, на національну економіку, на розвиток внутрішнього ринку, а не працюють за хабарі, непонятно за кого, знищуючи національне виробництво, залишаючи людей без роботи. І, колеги, заключний виступ – Сергій Євтушок. Через хвилину ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх запросити в зал і прошу усім приготуватися до голосування. Голови фракцій, змобілізуйте народних депутатів. Будь ласка, Сергій Євтушок. Сергій Євтушок, "Батьківщина". Сьогодні вранці ми мали зустріч перед засіданням пленарного засідання з міністром інфраструктури і, в принципі, погодили ці незначні правочки, які можуть бути виправлені техніко-юридичними правками в комітеті, що стосується АТО – ООС. І, власне, фракція "Батьківщина" буде підтримувати даний законопроект, розуміючи, що звернення стягнень на активи ПАТ "Укрзалізниця" з боку кредиторів за зобов'язаннями будуть припинені. Тому я хотів би зараз звернути увагу на інші речі, на інші питання. Що справді діється у "Укрзалізниці"? Коли в цьому залі ми бачимо ряд запитань до керівника "Укрзалізниці": чому не виконуються графіки по ремонту або по закупівлі нових вагонів, нових тяг, чому не виконуються ремонтні роботи по локомотивам діючим, які мають уже ресурс і їздять по 40 років, але граничний вік їх, ресурсний вік їх 20 років. Відповідь дуже проста всім виступаючим – допоки такі керівники як Кравцов, який виконує обов'язки керівника "Укрзалізниці", будуть здійснювати менеджмент на цьому підприємстві, допоки ми будемо мати таку ситуацію, допоки такі керівники будуть свідомо штучно створювати корупційні схеми, доти ми будемо мати колапс і в тому числі на "Укрзалізниці". сьогодні, відповідаючи на питання, що робити, потрібно в першу чергу поміняти керівництво, змінити менеджмент і дати можливість прозоро, нормально через конкурси провести і видачу вагонів, і закупівлю локомотивів… і електровозів. Дякую. Отже, переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх зайняти робочі місця. Прошу зайти в зал, колеги. Максимально прошу змобілізуватись. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підприємств залізничного транспорту, майно яких розміщене в районі відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації (№ 9069) за основу та в цілому з урахуванням техніко-юридичної правки комітету. Виключити з тексту законопроекту слова "які здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС). Отже, колеги, 9069 за основу і в цілому прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги, кожен голос має значення. Голосуємо. Не встигли. Зайдіть в зал, колеги. Я прошу, колеги, максимально змобілізуватись. Зараз я поставлю на повернення, а потім поставлю знову. Отже, колеги, я ставлю пропозицію… Отже, колеги, тоді я ставлю першу пропозицію повернутись до проекту Закону 9069. І я прошу, колеги, проголосувати за повернення. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

Бачу, повернулись. Отже, колеги, будь ласка, будьте на робочих місцях під час голосування, не виходьте із залу. Перше голосування – повернутись. Я прошу всіх підтримати повернення до проекту Закону 9069. Отже, уважно, кожен голос. Прошу підтримати за повернення. Голосуємо, колеги. Прошу всіх підтримати. Голосуємо. Підтримаємо повернення. Два голоси, колеги! (Шум у залі) А в чому ж є проблема? Ну, вони ж є в залі ці два голоси. Колеги, будь ласка, займіть робочі місця. в третій раз ставлю на повернення. Будь ласка, займіть робочі місця. І під час голосування прошу брати участь в голосуванні. я ставлю на голосування пропозицію повернутись до проекту Закону 9069 і я прошу відповідально всіх проголосувати. За повернення голосуємо. Голосуємо, колеги, кожен голос, уважно, відповідально. За-230 230. Повернулись. Тепер ставлю проект Закону 9069, як я говорив, з техніко-юридичними правками за основу і в цілому. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо! Прошу голосувати. Прошу підтримати. З техніко-юридичними правками голосуємо. Підтримайте, колеги. Це правильно. За-230 Рішення прийнято. Закон прийнятий. І переходимо до наступного питання інфраструктури – проект Закону про залізничний транспорт України (7316). Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. За-161 Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді народного депутата України Бурбака Максима Юрійовича. Будь ласка.

Володимирович! Законопроект про залізничний транспорт України є тим ключовим проектом, який не перший місяць чекає галузь. Законопроект передбачає такі основні зміни: послуги з перевезення залізничним транспортом зможуть надавати приватні перевізники, а не лише ПАТ "Укрзалізниця", що сприятиме усуненню дефіциту тягового рухомого складу, покращення якості послуг завдяки конкуренції на ринку. Перевізником може стати будь-який суб'єкт господарювання незалежно від форм власності, який забезпечить тяговий рухомий склад, отримав ліцензію та сертифікат безпеки. Плата за перевезення не регулюється державою і визначається перевізниками, що передбачає можливість встановлення економічно обґрунтованого тарифу з урахуванням прибутку. Державному регулюванню підлягають тарифи на обов'язкові послуги з доступу до інфраструктури, які надаватиме "Укрзалізниця", а також тарифи на послуги, що надаються суб'єктами, що займають монопольне становище. Доступ до використання інфраструктури загального користування надається перевізникам на недискримінаційній основі. ПАТ "Укрзалізниця" відповідатиме за інфраструктуру залізничного транспорту, магістральні залізничні колії, залізничні станції, тягові підстанції, контактна мережа та інші пристрої технологічного електропостачання, системи сигналізації, централізації, блокування та управління рухом поїздів тощо. Оператор інфраструктури, перевізники та володільці під'їзних колій повинні будуть розробити, впровадити і удосконалити власні системи управління безпеки, що має підвищити рівень безпеки на залізничному транспорті. Пропозиції комітету у висновку і комітет підтримав. Прошу підтримати прийняття законопроекту за основу з урахуванням пропозицій комітету. Дякую. До співдоповіді запрошується голова Комітету з питань транспорту Дубневич Ярослав Васильович. Будь ласка, пане Ярослав. Законопроект про залізничний транспорт спрямований на створення умов для розвитку конкурентного середовища на ринку залізничних перевезень та імплементації законодавства Європейського Союзу відповідно до Угоди про асоціацію. Законопроект визначає основні правові, організаційні та соціально-економічні засади функціонування залізничного транспорту України; забезпечення недискримінаційного та рівноправного доступу до послуг інфраструктури; допуск приватних перевізників для надання послуг з перевезення залізничним транспортом; запровадження вільних тарифів на перевезення; збереження державного регулювання тарифів на послуги інфраструктури та послуги, що надаються суб'єктами, які займають монопольне становище. Враховуючи пропозиції комітету, дозволити провести законопроект у відповідність вимогам правової визначеності та нормам європейських директив, врегулювати ринкові відносини, покращити якість та безпечність послуг та залізничних перевезень. За результатами розгляду законопроекту на засіданні 16 травня комітет прийняв рішення рекомендувати прийняти за основу проект Закону України про залізничний транспорт України (7316) з урахуванням пропозицій та поправок комітету, викладених у висновку стосовно уточнення термінів: "залізничні колії загального користування", "залізничний транспорт", "перевезення залізничним транспортом", "перевізник", "під'їзні колії", "підсистеми", "сертифікат авторизації", "сертифікат безпеки". Визначення сфери дії закону, стаття 2, органів управління залізничним транспортом, їх повноважень та джерел фінансування, статті 5 і 6, тарифної політики на залізничному транспорті. Прошу підтримати прийняття законопроекту № 7316 за основу в редакції комітету згідно згідно висновку від 16.05.18-го року. Шановні колеги народні депутати, дуже багато тут є виступів народних депутатів, що залізниця не справляється з своєю роботою. Сьогоднішнє голосування з даного законопроекту дасть можливість відкрити ринок для…

важкою на залізничному транспорті, може бути вирішена з залученням приватних операторів, які завдяки залученням приватної тяги, особливо маневреної тяги, особливо для обслуговування на станціях, тому що основна проблема зараз є на залізниці, що вагони, локомотиви, які магістральні тягнуть, привозять на вузлові станції, немає маневрової тяги, щоби їх доставити до споживача. От в цьому найголовніша проблема. Я прошу сконцентруватися, згуртуватися і підтримати даний законопроект за основу. Дякуємо. Ваш час вичерпано. Будь ласка, шановні колеги, я прошу записатися на обговорення цього законопроекту.

Будь ласка, народний депутат Корчик, він представить позицію фракції "Народний фронт". Шановні колеги! Цей закон абсолютно необхідний, він допоможе нам реформувати галузь, він допоможе нам розвинути ринок залізничних перевезень, необхідних для конкуренції на тому самому ринку. Опрацьований з всіма учасниками ринку перевезень на комітеті, приводить до стандартів ЄС. Тепер врешті отримаємо нову модель ринку залізничних перевезень, на який вийдуть конкурентоздатні, ефективні, мобільні учасники як приватні, так і державної форми власності. Кожен з них отримає право на доступ до залізничної інфраструктури на рівних правах. Ще один важливий момент. Визначаються вимоги до систем управління безпекою руху. Рівень забезпечення безпеки руху на залізничному транспорті має піднятися до загальноєвропейського, і якраз цей закон і вирішує ці всі питання. Він дуже необхідний для розвитку цієї галузі. Я прошу всіх підтримати і проголосувати його за основу. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, вже закінчується робочий день, давайте шанувати вуха одне одного. Правда? Будь ласка, народний депутат Дубневич від фракції "Блок Петра Порошенка". Народний депутат Дубневич від "Блоку Петра Порошенка", прошу. Шановні колеги, я прошу підтримати даний законопроект за основу у зв'язку з тим, що у нас страшна ситуація щодо забезпечення тяги рухомого складу на "Укрзалізниці". На жаль, "Укрзалізниця" скільки б її тут не критикували і скільки б не шукали винуватих, не в змозі на сьогодні забезпечити ремонт та закупівлю тягового складу локомотивів та електровозів. Ми маємо розуміти, і я дякую за попередній законопроект, який дав можливість зберегти близько 4 мільярдів коштів "Укрзалізниці", який ви проголосували попередній законопроект. Даний законопроект відкриває можливість залучення приватної тяги, яка є у власників, українських власників, у кар'єрах, в шахтах, у металургійних комбінатів, у цементних заводів, дає можливість розширити залучення цієї тяги щодо перевезення на залізничній інфраструктурі вантажів. Це збільшить можливість пропускної здатності в "Укрзалізниці". Я прошу вас підтримати даний законопроект. Дякую. Дякую вам. До слова запрошується народний депутат Кулініч від групи "Відродження". Народний депутат Кулініч. 17:42:12 КУЛІНІЧ О.І. Прошу передати слово Остапчуку Віктору Миколайовичу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, пан Віктор Остапчук, прошу вас до слова. Шановні колеги, як залізничник з великим стажем праці на залізниці, хочу вам сказати, що даний законопроект є відправною точкою для здійснення реальних реформ у галузі. Законопроект этот презентует новую модель ринку залізничних перевезень, аналогічно європейським залізничним системам. І хочу вас звернути увагу на два моменти. Формування нової тарифної політики у сфері залізничного транспорту, тариф на послуги залізничної інфраструктури буде регульований державою. ми багато сьогодні говорили за вагони, локомотиви, щодо тарифу на послуги залізничної інфраструктури входитиме інвестиційна складова, яка може бути використана лише на реалізацію затверджених інвестиційних проектів з розвитку інфраструктури. І другий момент – це новий підхід

Дякую за увагу. Дуже прошу вас підтримати даний законопроект. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І, будь ласка, до слова запрошується Володимир Гусак, прошу вас, пане Володимире. Шановні українці! Шановні колеги! Шановна головуюча! Дуже добре, що сьогодні парламент розглядає законопроект про залізничний транспорт. Його слід було прийняти ще кілька років тому. В Україні залізниця є основним засобом переміщення людей і перевозить понад 60 відсотків усіх вантажів. Неможливо переоцінити значення "Укрзалізниці" для економіки України. в останні кілька років ситуація на "Укрзалізниці" характеризувалася як катастрофа та колапс. З 2014 року на залізниці змінилося шість керівників, більшість з яких були виконуючими обов'язки. До речі, саме виконуючий обов'язки є і зараз. Постійні проблеми з перевезеннями, натомість, постійно підвищуються тарифи. Останні такі підвищення, які зараз відбуваються майже щомісяця викликали величезне обурення в суспільстві, у тому числі і в цій залі. Очевидно, що на старій базі "Укрзалізниця" нормально працювати не буде, а може взагалі померти. І взагалі з нею остаточно помре економіка України, необхідні нові засади. І цей законопроект частково створює новий фундамент, можна наголосити на двох речах. Перше – це відокремлення діяльності перевізника від оператора інфраструктури, що створює можливості для реального залучення приватної тяги до роботи на "Укрзалізниці", а зараз саме нестача електровозів та тепловозів є основною проблемою. І друге це передача функцій, встановлення тарифів незалежному регулятору – Національній комісії з державного регулювання у сфері транспорту. Цей законопроект не є ідеальним, досконалим і, скажімо, у другому читанні в такому вигляді ми за нього голосувати не будемо. Але в першому читанні ми підтримуємо підтримуємо законопроект, бо українська залізниця має нормально працювати, а економіка України розвиватися. Євтушок, фракція "Батьківщина". Чи потрібно приймати на сьогоднішній день Закон про залізничний транспорт? Так, потрібно. З огляду на те, що відбувається в залізниці, чи потрібно сьогодні проводити там ряд перевірок, здійснювати і розуміти, куди і в який напрямки направляються кошти? Так, потрібно. Але я категорично з вами, Ярославе Васильовичу Дубневич, не погоджуюсь, що для того щоб залучити приватну тягу до перевезень потрібно приймати закон. Я вважаю, що тут можна відрегулювати, Ярославе Васильовичу, іншими нормативними правовими актами, іншими рішеннями уряду. Можливо. в принципі я хотів би звернути на соціальну складову, яка також є в цьому законопроектів. Насправді ми знаємо, що "Укрзалізниця" це такий величезний орган до складу якого входили і всі об'єкти соціального значення. Це і лікарні, це і школи і інші напрямки, де наші працівники, які працюють на залізниці мали можливість навчати дітей, лікуватися і таке інше. Зараз у законопроекті ці речі виводяться. Тому я би вважав, що мені здається не вірно буде, що ми маємо закрити всі лікарні, які обслуговують залізничників, ми маємо закрити всі школи, які також входять до складу залізниці, спортивні клуби і все інше. Якщо я чую з залу, що немає лікарень, так, це дійсно правда, вже дуже багато лікарень закрито, проте на сьогоднішній день є щонайменше у великих містах лікарні, які ще здійснюють свої обов'язки, які надають послуги. Я також хочу звернути увагу, що в законопроекті передбачається створення нового органу, хоча… ГОЛОВУЮЧИЙ. Одну хвилину, будь ласка. ЄВТУШОК С.М. … хоча розумію, що здійснення управління може робити і Міністерство інфраструктури без проблем. Я також хочу звернути увагу на те, що на ті некомерційні рейси, непривабливі рейси, які не будуть здійснюватися, будуть, так би мовити, заставляти компенсувати втрати у місцевих органів влади, втрати, включаючи і прибуток. Тому, в першому читанні ми готові підтримати цей закон, але я би хотів, пане міністре, з вашої дискусії на фракції проговорити оці всі речі, про які я сказав. Дякую. Дякую. Шановні колеги, будь ласка, зараз від позафракційних 2 хвилини Левченко, і потім міністр підсумує нашу дискусію. 2 хвилини, будь ласка, Левченко. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. Те, що зараз відбувається в залі, розгляд цього законопроекту, це продовження тієї ганебної політики тотального абсолютно неолібералізму, який проводиться цим скликанням Верховної Ради, коли замість того, щоби виправляти державні інституції, замість того, щоби призначати нормальних

що дозволити собі такий проїзд зможуть буквально десь відсоток - півтора громадян України. Так. Так, а тепер саме ми бачимо із залізничним транспортом. Замість того, щоби виділяти нормальне фінансування на "Укрзалізницю", ви виділяєте мільярди на, наприклад, Національну поліцію – абсолютно непотрібні мільярди, щоб самі себе захищати,

залізничні компанії приватні – це Великобританія, це ті самі Сполучені Штати Америки. Якщо порівняти з, наприклад, з Німеччиною і Швейцарією, ми побачимо, що залізничне сполучення набагато гірше, це вже досвід, це факт світовий. Ви тепер пропонуєте, по суті, започаткувати приватну залізницю в Україні – це перший крок, але він був продовжуватися. Не займайтеся руйнуванням держави. Замість того, щоб руйнувати державу і відмовлятися від повноважень, займайтеся нормальним чесним... Веде зараз я прошу усіх зайти в зал. Ми вже наближаємося до завершення розгляду даного питання. Зараз, одна хвилина, Бурбак. Одна хвилина, Каплін. Дві хвилини, міністр. Колеги, через 4 хвилини ми переходимо до прийняття рішення. Прошу усіх запросити в зал, прошу подивитися кого немає і переконливо запросити усіх в зал. Будь ласка, Бурбак, одна хвилина. Шановні колеги, я хотів би, щоб в таких питаннях, які стосуються "Укрзалізниці" і інфраструктури України, ми вели професійну дискусію, а не чули всіляких невігласів, які навіть не розбираються в суті питання. Майже у всіх європейських країнах є приватна тяга, тому що приватні компанії мають право ефективніше управляти своїм рухомим складом, мають право возити свої вантажі своїми вагонами і своїми локомотивами. А розказувати вам за світовий досвід – цього не потрібно робити. Великобританія: є приватні перевізники, є державні, коли приватний перевізники не можуть справитися із своєю функцією – держава викуповує назад, а потім, коли виправляють ситуацію – потім назад дозволяє приватизувати. Тому ми вчергове побачили зойк популізму з тої сторони. Наступний виступаючий теж буде з зойком популізму розказувати. А я звертаюся до всіх: проголосуйте і дайте можливість перевізникам отримати приватну тягу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, одна хвилина, Каплін. І потім дві хвилини Омелян. Послухайте, в тому числі керівник фракції "Народного фронту", популіста, який розбирається в питаннях "Укрзалізниці".

колій їхньої залізниці. Але надав можливості працювати приватній тязі, збалансувавши її з державною. Після цього, використовуючи практику у проведенні бізнес-операцій, економічної діяльності, вони повністю практично перейшли до використання приватної тяги. Це дещо суперечить традиційним засадам лейбористської Великобританії, як ви знаєте, соціал-демократичним засадам. Але вони пішли на цей крок через необхідність зміни модернізації інфраструктури, демонополізації і інтеграції їхнього ринку, їхньої галузі у європейську залізничну мережу КАПЛІН С.М. Тому, можливо, вперше в своєму житті я підтримаю члена команди Арсенія Яценюка Бурбака і буду разом з своїм колегою голосувати за цей законопроект, щоб підтримати українських виробників.

Критика, яка сьогодні звучала в залі, вона на 99 відсотків справедлива. Більше того, я хочу доповнити, 25 відсотків виробленої в Україні продукції українськими підприємствами, не було вивезено на експорт тільки через те, що "Укрзалізниця" не була готова забезпечити транспортування. Себто 25 відсотків робочих місць ваших виборців було втрачено тільки через те, що залізниця не працює нормально. Ідуть страшні мільярдні розкрадання тільки через те, що компанія працює не прозоро. Даний законопроект розроблений не лише міністром Омеляном чи головою комітету Дубневичем, його розробляли чотири роки низка українських, європейських, американських експертів. Він нарешті набув ідеальних форми і значення. Тому величезне прохання: якщо ми хочемо мати сучасну компанію, компанію номер один роботодавця в Україні, яка забезпечить належні умови, а це 300 тисяч людей, це мільйон, якщо рахувати сімей, це півтора мільйона голосів, дайте їм можливість розвиватися, дайте їм можливість провести реформу і вивести Україну вперед. Від вас зараз залежить все. Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення. Я прошу зайти в зал, щойно кілька людей вийшли з залу, прошу повернутись, колеги. Прошу приготуватись до голосування, прошу зайти в зал. Не виходьте, пане Іван, поверніться в зал. Прошу… Так ви ж щойно мені сказали, щоб протимінну діяльність не ставити, бо нема голосів. Ні, ви мені сказали так, не ставити на голосування. Будь ласка, голосуємо. Я прошу, колеги, приготуватись до голосування. І я ставлю на голосування проект Закону про залізничний транспорт України (№ 7316) за рішенням комітету за основу в редакції комітету, згідно висновку від 16.05.2018 року. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Давайте об'єднаємося, колеги, гарно завершимо день. Давайте підтримаємо, голосуємо. Прошу підтримати, прошу проголосувати, голосуємо.

Будь ласка, заходіть в зал, займайте робочі місця. Колеги, давайте об'єднаємося. Це важливий день. Давайте його гарно завершимо. Якщо я дам ще два-три слова, в нас взагалі не буде шансів зібрати… Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутися до проекту Закону про залізничний транспорт України (7316). Колеги, давайте злагоджено проголосуємо і повернемося. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо.

За-206 Ну в чому річ? Ви ж мали голосувати, колеги. Ну, ви є в залі, ви ж обіцяли голосувати. Колеги, я ще раз поставлю зараз. Прошу змобілізуватися.

Отже, колеги, я ще раз поставлю. Я прошу всіх підтримати. Ви ж обіцяли під час обговорення підтримувати, колеги. Підтримайте, будь ласка. Не виходіть з залу. Голови фракцій, ну, пильнуйте за своїм… Ну, чому я повинен принижуватись за вашу роботу? Чому голова парламенту має найбільше переживати про закони, а ви, голови фракцій, випускаєте депутатів з залу? Бо Парубій - патріот, правильно. Отже, колеги, я ставлю ще раз на голосування пропозицію повернутися до розгляду проекту Закону про залізничний транспорт України. І прошу, колеги, всіх відповідально підтримати. Це буде правильно і справедливо. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Голосуємо, кожен голос має значення, голосуємо. Підтримайте, колеги. …… Я поставив два рази. Отже, колеги, бракує кілька голосів. Будь ласка, прошу зайняти робочі місця, прошу зайти в зал. Покличте, хто в кулуарах. Колеги, я продовжую засідання до завершення цього питання. Будь ласка, прошу всіх зайти в зал, прошу приготуватись. Не виходіть, Олексій. Верніть Мушака в зал. А, він закликати? Добре, Мушак закличе, окей. Отже, зайшли так? Колеги, я ставлю зараз ще раз на повернення. Я прошу всіх повернутись в зал. І я ставлю на голосування пропозицію повернутись до проекту Закону про залізничний транспорт України (№ 7316). Прошу голосувати, прошу підтримати, колеги. Кожен голос прошу підтримати, прошу голосувати. Голосуємо.

голосів ще менше, ніж було. На доопрацювання в комітет, колеги. Давайте згуртуємось, доопрацювання в комітет. Я прошу, колеги, усіх об'єднатись, це компромісна позиція – в комітет на повторне перше читання. Отже, колеги, давайте проведемо це голосування. Прошу всіх об'єднатись, це компромісне положення – в комітет на повторне перше читання. Отже, я ставлю на голосування пропозицію, що проект Закону про залізничний транспорт України (7316) направити в комітет на повторне перше читання. Прошу голосувати і прошу підтримати. В комітет! Голосуємо за повернення в комітет. Це компроміс, прошу всіх підтримати. Підтримайте, колеги. Підтримайте! Голосуємо. В комітет підтримаєте. Добре. Голосуємо. Голосуємо, колеги. Остання пропозиція – суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання. Я ставлю пропозицію проект Закону про залізничний транспорт (7316) направити суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати.

Різаненка під час голосування Кодексу України з процедур банкрутства. І він просить вважати його голосування "за". Не спрацювала картка. І навпаки, народний депутат Ревега просить поінформувати, що це неправильно, що в системі "Рада" відображається голосування як "за" під час голосування Постанови про схвалення пропозиції щодо застосування персональних соціальних економічних і інших обмежувальних заходів (санкцій). Він утримався. Його картка неправильно спрацювала. Дякую. ЛЯШКО О.В. Я вимушений чи не вперше взяти слово з мотивів голосування. Я хочу звернути увагу українців, надзвичайно важливий закон, який давав би можливість реформувати залізничну інфраструктуру, підвищувати зарплати залізничникам, внаслідок створення конкуренції знижувати вартість вантажних і пасажирських перевезень. Лише в результаті недисциплінованості, безвідповідальності, відсутності дисципліни і совісті в депутатів такий важливий закон провалили. От чому надзвичайно актуальна та пропозиція, яку ми наполягаємо про скорочення чисельності депутатів парламенту до 250 депутатів. Коли нам пропонують в Україні зробити парламентську республіку, як можна цьому гнилому болоту довіряти майбутнє своїх дітей і своєї країни, коли не здатні прийти і приймати закони, які фактично роблять країну успішною, а розвиток економіки також, щоб був. І тому відсутність дисципліни, відсутність порядку в країні, відсутність відповідальності перед виборцями приводить до таких катастрофічних наслідків. Отже, колеги, вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую закритим, у нас був важкий, емоційний день, але ми сьогодні прийняли надзвичайно важливі законопроекти. Завтра о 10-й годині ранку я запрошую в зал для продовження нашої роботи. Дякую. Доброго вечора. Дякую.